Slijedeća točka je - Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji SBHSA-a i MDS-a, prvo čitanje PLZ. BR. 663. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za informatizaciju, informiranje i medije. Vlada je dostavila mišljenja.

Dakle, evo u ime kluba da predložim Prijedlog zakona o HRT-u kojim se predlaže smanjenje RTV pristojbe za umirovljenike. Naime, kao što vam je vjerojatno poznato HRT pristojba obračunava se u visini od 1 i pol posto od prosjećne plaće za prošlu godinu. Taj obračun vrši se u trećem mjesecu. Ove godine taj obračun također napravljen. Visina pretplate je sada 69 kuna. Prošle godine je bila 66 kuna. Ukupno ove godine dakle pretplatnici bi trebali izdvojiti 828 kuna godišnje. Kad pogledamo naše mirovine to je otprilike pola jedne mirovine naši umirovljenici moraju dati za RTV pristojbu. S obzirom da smo iz godine u godinu svjedoci većeg zaostajanja prosječne mirovine za prosječnom plaćom, samo da podsjetim da je 2003. godine udio prosječne mirovine, prosječne plaće bio iznad 43%, a da je sada, danas ove godine ispod 40%. Vidimo dakle, da zapravo je ta pristojba iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu sve veći teret za naše umirovljenike. Ovim zakonom mi predlažemo da se za umirovljenike obračunava pristojba u visini od jedan i pol posto prosječne mirovine za proteklu godinu, tako da bi umirovljenici plaćali pristojbu recimo za ovu godinu ne 69 kuna već 29 kuna. Mislimo dakle s obzirom na to da su na socijalno stanje velikog broja naših umirovljenika i s obzirom na to dakle da su oni i najredovitiji gledatelji tog programa, da bi bilo dobro da im izađemo u susret i da im smanjimo RTV pristojbu. Ovdje je dakle bilo primjedbi na tome da će to biti teško odrediti, dakle tko će plaćati, tko neće plaćati itd. Ja mislim da bi to bilo dobro i da ne bi bilo problema zapravo u određivanju toga tko će plaćati tko neće plaćati. Evo ja se nadam dakle da će ovaj zakon podržati i članovi saborski zastupnici iz Hrvatske demokratske zajednice, jer 2003. godine u svom letku za umirovljenike na prvo mjesto su stavili ukinuti TV pretplatu umirovljenicima. Dakle ja očekujem vašu podršku, dakle neće doći do ukidanja nego do smanjenja pretplate za umirovljenike. Evo, hvala lijepa. Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSU-a, poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi kolega Pavlic, bit ću vrlo kratak. Moram priznati da nikad nisam tako brzo došao na red od predaje prijavnice za diskusiju. Dakle Hrvatska stranka umirovljenika je na neki način pregovarala o sporazumu sa ovom Vladom o određenim radnjama, radnjama, određenim pravima koje treba tijekom ovog mandata izregulirati. Sjećam se da je ova Vlada u svom izbornom nastupu, odnosno HDZ obećavao oslobađanje od pretplate jel', za umirovljenike. Međutim puno toga još u sporazumu nije realizirano, naravno mi smo od onih koji će reći da se nije moglo više, moglo se, uvijek se može više jer ako se nešto želi napraviti onda se nađe način, ako se nešto ne želi napraviti onda se nađe izgovor. Međutim puno je toga ostalo i ostati će rješavati se za sljedeći mandat, ali iz principijelnih razloga s obzirom da se radi o jednom predizbornom obećanju iz principijelnih razloga što smo otvoreno dali podršku ovom prijedlogu gospodina Pavlica, Hrvatska stranka umirovljenika glasat će za ovaj prijedlog zakona pa makar on možda ne bi bio i najbolje izrađen, možda ne najkorektniji, ali iz principijelnih razloga ostajemo pri svom stavu. Zahvaljujem. Hvala. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Kolega Pavlic? Hvala. Zaključujem raspravu.